Комисията предлага да се създаде нов чл. 33: „Чл. 33. (1) Производството пред Арбитражен съвет започва по жалба на засегнатата страна, подадена чрез висшето училища или научната организация в 14-дневен срок от нейното уведомяване. (2) Право да подадат жалба имат и други заинтересовани страни, които не участват в процедурата със самостоятелни права относно нейния предмет. Жалбата се подава в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от един месец след обявлението на

висшето училище, съответно ръководителят на научната организация може сам да отмени постановеното решение след като получи становище по жалбата от факултетния, съответно научния съвет. В противен случай то изпраща жалбата и цялата документация със свое становище до НАОА в 14-дневен срок от жалбата с препис и до МОМН.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Гласуваме чл. 33 по предложението на комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Михайлова и Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. Комисията предлага да се създадат нови чл. 34, 35 и 36: „Чл. 34. (1) В едномесечен срок от получаване на документите по чл. 33 се избира състав на арбитри. Същите провеждат първо заседание в 14-дневен срок след избора им, на което се разглеждат жалбата, приложната документация, становището на висшето училище или научната организация и становището на МОМН. (2) Второ заседание се провежда по изключение при заявени искания за нови писмени доказателства, които по уважителни причини не са могли да се представят на първото заседание. Срокът за провеждане на второто заседание е до 14 дни след първото заседание. (3) В 14-дневен срок след съответното заседание се насрочва заключително заседание, на което се провежда гласуването, съобщават се мотивите на отделните арбитри и се обявява решението. Решението се приема с обикновено мнозинство. (4) С решението на Арбитражния съвет може да се потвърди решението на висшето училище или научната организация или да се отмени като се изпрати за нова процедура от друг състав на научното жури. Повторното решение на висшите училища и научни организации не подлежи на обжалване пред Арбитражния съвет. (5) Решенията на Арбитражния съвет по този закон не подлежат на съдебен контрол. (6) За неуредените въпроси относно арбитражната процедура, включително административно-техническата организация, такси, разноски и други, се прилага правилника на Арбитражния съвет към НАОА.

1. когато бъде установено, че трудовете или значителни части от тях, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност, са написани или създадени от другиго; което е защитило дисертационен труд или е избрано на академична длъжност в процедура, в която член на жури или на факултетен/научен съвет е дал становище, вследствие на извършено престъпление, установено с влязла в сила присъда; което е получило отрицателна оценка при две последователни атестации. (2) В случаите по ал. 1, точки 1 и 2 се отнема и придобитата научна степен. (3) Отнемането на научна степен и освобождаването от длъжност се извършва от ректора на висшето училище, съответно – ръководителя на научната организация, по предложение на факултетния/научен съвет. (4) Министърът на образованието, младежта и науката или засегнатата страна имат право да обжалват отнемането пред Арбитражния съвет в 30-дневен срок. Той се произнася с окончателно решение в едномесечен срок. (5) Член на жури по смисъла на ал. 1, т. 2 се заличава от Националната листа, като му се отнема научната степен и се освобождава от академична длъжност. Чл. 36.

провела съответната процедура, както и при атестирането на членовете на съответното жури, заемащи академични длъжности. (2) При външните членове на журито освобождаването от академична длъжност точки 1 и 2 и отнемането на научна степен по чл. 35, ал. 2 се отразяват и при атестирането на висшето училище или научна организация, към която принадлежат. (3) Всички лични права на лицето, произтичащи от научната степен и академичната длъжност, се считат за отменени.”

Благодаря, госпожо председател. Този текст е изключително важен и аз искам да обърна вашето внимание на няколко проблема, които той предпоставя. Първо, заложени са три безспорни хипотези, при които едно лице може да бъде освободено от академична длъжност – когато е плагиатствало и това е установено; когато е защитило дисертационния си труд, благодарение на гласуване от жури, в което член дал становище вследствие на престъпление, приемете, че е подкуп, и това е установено с влязла в сила присъда; и когато има три отрицателни оценки при две последователни атестации – нещо, което законът е предвидил. Аз продължавам да имам резерви, че в случаите на алинеи 1 и 2, колкото и да е тежко провинението, но то е свързано със заемане на академична длъжност, а не с получаване на научна степен, би следвало да се отнеме и научната степен. Но питам, понеже този въпрос вече го зададох, държа да получа сериозен отговор още веднъж: при условие, че става дума за три безспорни хипотези, на какво основание министърът на образованието, младежта и науката ще обжалва отнемането пред Арбитражния съвет в 30-дневен срок? Още повече, че ние императивно сме записали, че се отнема научната степен по алинеи 1 и 2. Какво би могъл да обжалва министърът? Имаме три безспорни хипотези. В единия случай В единия случай – престъпление с влязла в сила присъда, другото – безспорно плагиатство, третото – ясни отрицателни оценки в две последователни атестации. При императивния текст какво обжалва министърът? Още повече, че ние сме записали, че решенията на Арбитражния съвет не подлежат на съдебен контрол, тоест всичко се затваря вътре в рамките на този Арбитражен съвет. Ние затваряме процедурата и от нея няма излизане! Още повече, че вменяваме на министъра едно право, което той би трябвало да изпълни по неясни за мен съображения. Аз бих искала да се уточним за това с още една уговорка. Вероятно такъв казус би се получил. Ние твърдим, че когато се установи проблем в рамките на първите три хипотези, имаме освобождаване от академична длъжност, това се отразява при атестирането на висшето училище или научната организация. Добре, само че аз приемам, че това трябва да се отрази при атестирането на членовете, за които говорим и които са участвали и са се провинили по начин, по който т. 2 на ал. 1 е предвидила. Но ако те са външни, къде е вината на научната организация или на висшето училище, което ги е получило от една Национална листа, която, между другото, е формирана не с участието на всички, а по предложение на висши училища, научни организации, министерства и НАОА по неясни за мен критерии? Няма отговор на тези въпроси. Това са възможни казуси и аз държа да получим отговора им тук, преди да гласуваме. Реплики към госпожа Богданова? Няма. Желание за изказване? Господин Стоичков, заповядайте. Въпросите, които постави колегата Богданова, са важни и затова вземам думата. Министърът на образованието по смисъла на чл. 35, ал. 4 има право

когато бъде установено, че трудовете или значителна част от тях, въз основа на които е придобита научната степен, са написани или създадени от другиго. Но не сме казали – това не е с влязла в сила присъда, не е плагиатство, установено по съдебен ред. Тоест ние сме разширили тази процедура, която допуска вариативност. Тоест може и да е така, може и това да е точно в противоположна насока. Когато е в противоположна насока, именно тогава министърът на образованието, защитавайки обществения интерес, интервенира и има право на жалба, която не можем да му я отнемем, след като спазва за единните държавни изисквания, които гласувахме преди почивката. Следващият въпрос беше: защо висшето училище, което е излъчило членовете на журито в Националната листа и което не провежда процедурата, защо то трябва да носи някаква отговорност? Отговорът е прост – защото това висше училище е предложило своите хабилитирани лица в тази Национална листа, която е към НАОА. Затова отхвърлихме предложението всички, които са хабилитирани по право, да се включват в тази Национална листа. Тази Национална листа се изготвя по предложение на всички заинтересовани страни, които обаче си носят отговорността за излъчените от нея представители. В случая това е отговорността на висшето училище, което е допуснало член на жури, което е уличено в престъпно действие и процедурата е опорочена. Благодаря ви. Реплики към господин Стоичков? Госпожо Богданова, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Господин Стоичков, не става дума за това. Вие разбирате – ние в момента наказваме при атестирането висшето училище, което е провело процедурата, но е възможно обвинението към тази процедура да бъде свързано с т. 2 на ал. 1, а този член на журито да не е предложен от това висше училище! То, очевидно вече не чрез жребий, а по някакви други съображения, както гласувахме вчера, ще избере от Национална листа в определено съотношение външни и вътрешни членове на научното жури. Провинението по т. 2 на ал. 1 прави член на журито, което това училище не е предложило – то е външно за нея. Защо наказваме това училище, което е провело процедурата,

Министърът как ще спори дали това плагиатство наистина е факт, след като някой преди него го е установил, и на какво основание? Можехме да кажем, че става дума точно за тази т. 1, по която той може да обжалва с разбирането, че императивният текст отново до голяма степен съкращава правата му. Обърнете внимание на чл. 36, ал. 1, защото ще създадем проблем. Втора реплика? Няма. Господин Стоичков. Вие сте абсолютно права, колега Богданова. В случая наказваме не едното или другото, наказваме ги и двете висши училища. В чл. 36 при нарушаване на процедурата по чл. 35, ал. 1, точки 1 и 2 се наказва висшето училище, провело съответната процедура. А по ал. 2 наказваме при същите хипотези висшето училище, което е излъчило членове членове на журито и това се отразява на тяхната атестация. Тоест наказваме и двете висши училища, тъй като нарушенията са тежки и, както и Вие казахте преди малко, безспорни. Благодаря ви. Други становища? Няма. Подлагам на гласуване членове 34, 35 и 36 съгласно предложението на комисията.

„Допълнителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. Висши училища и научни организации включват всички висши училища, Българска академия на науките, Селскостопанска академия, научни организации, университетски болници, институти и други, получили акредитация от НАОА. НАОА. 2. „Докторска програма” е акредитирана програма на висше училище или научна организация в област на висшето образование за провеждане на обучение на докторанти.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма. Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 1.

Параграф 8. представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Националната листа по чл. 4, ал. 2 се обнародва в „Държавен вестник” до 30 януари ежегодно. (2) В съответния правилник на висшето училище или научна организация може да се предвиди и по-голям нечетен брой на членове на научното жури при запазване на законоустановените съотношения.”

Допълнителен доклад за редакция на § 2: „§ 2. В съответния правилник на висшето училище или научна организация може да се предвиди и по-голям нечетен брой на членове на научното жури при запазване на законоустановените съотношения.”

Заповядайте, господин Николов.

председател, уважаеми колеги! Същността на Допълнителния доклад е отпадането на изискването Националната листа да бъде публикувана ежегодно. Това решение на комисията беше взето в последния момент – на допълнително заседание, на крак, с аргументите, че така или иначе листата се актуализира и може да бъде актуализирана по време на цялата година. Въпреки всичко в много нормативни документи в страната за най-различни длъжности, най-далечни от научната сфера – дори лицензирани оценители, така или иначе има изискване за публичност и публикуване на хората, от които зависи това, което се случва. Аз предлагам да преосмислим отпадането на изискването за публикуване на Националната листа, тъй като става въпрос за публичност на хората, от които зависи развитието на академичния състав. Нищо не пречи в началото на годината да бъде публикувана листата, а тя, след своята актуализация през годината, да бъде констатирана отново в началото на следващата година. Пледирам за оставане на ал. 1 в § 2. Благодаря Няма. Други изказвания? Има ли други желаещи? От името на комисията аргументи в подкрепа на отпадането на ал. 1. Уважаема госпожо председател, считам че този въпрос няма проблем да се реши в правилника за приложението на закона. Действително аз съм един от вносителите, които предложиха това обявление в „Държавен вестник”, но мисля, че то не е основополагащо. Така че поддържам крайната редакция на § 2 само от една алинея. Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Ивелин Николов

(2) Процедурите за заемане на академични длъжности по ал. 1 се провеждат от висше училище или научна организация, които извършват обучение в същата област на висшето образование, въз основа на сключен договор със съответния самостоятелен колеж. § 4. (1) Всички обявления в Интернет страницата по този закон съдържат и дата на публикуване. Датата трябва да съвпада с датата на публикуване в „Държавен вестник”. Когато информацията се публикува само в Интерент страница, за достоверността на съдържанието и датата се съставя протокол, подписан от председателя на научното жури, съответно от факултетния или научния съвет и от поне един кандидат в процедурата. (2) При провеждане на процедури по този закон, съдържащи класифицирана информация, заседанията на съответните органи са закрити и се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

буква „б”, което касае § 3. То е: „За провеждане на конкурси в самостоятелните колежи, както и в новооткрити висши училища за срока до получаване на първата институционална акредитация за членове на научното жури се определят само външни за висшето училище лица”.

процедурите за заемане на академични длъжности да се провеждат от висше училище или научна организация, които извършват обучение в същата област на висшето образование, въз основа на сключен договор със съответния самостоятелен колеж. Има ли

Госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, вносител тук не е госпожа Михайлова, вносител е комисията и председателят на комисията не е казал, че комисията оттегля това предложение. Второ, отдавна се съмнявах в подобен вид, ще го нарека, ще го нарека, най-малко странно предложение в текста, защото съмнението за лобизъм към колежите съществува. Текстът, че колежите не могат да извършват такива процедури е задължителен в този закон. И аз мисля, че комисията не е обсъждала вариант да оттегля своето предложение. Благодаря. От името на комисията – господин Стоичков,

редакция действително на предложението на народните представители Стефани Михайлова и Нели Калнева-Митева с последващата редакция, която комисията направи. Аз като председател на комисията подкрепям това предложение за оттегляне и за отпадане на разпоредбата на § 3, тъй като когато я дискутирахме, новият проект на Закона за висшето образование не беше в така напреднал стадий, както е към момента, и който следва да уреди както отношенията между самите самостоятелни колежи, така и отношенията между самостоятелните колежи и висшите училища по научни области, към които те са свързани. Това, първо. Второ, Правилника за приложение на Закона за академичния състав, ако се прецени, процедурата може да бъде детайлизирана - как и точно новооткритите висши училища и самостоятелни колежи могат да произвеждат своите академични длъжности. Благодаря ви.

Не мисля, че това е прилична парламентарна практика, нито добра законодателна технология. Има един принципен въпрос. Той беше предложен, гласуван, вкаран тук като становище на комисията и е абсолютно прав колегата Николов – комисията не се е събирала по този повод, за да промени решението си. Това решение на комисията - тогава, между другото, еднозначно подкрепено от всички присъстващи - беше самостоятелните колежи да не правят свои процедури. Това да бъдат процедури, правени във висши училища в съответната научна област по сключен договор между двете училища. Да, вярно е, че самостоятелните колежи са висши училища по смисъла на действащия Закон за висшето образование, както е вярно, че част от предварително направените коментарите по досега влизащия в сила закон, са, че това множене на научната област без ясни критерии, и то в 51 на брой висши училища с тенденцията да станат повече, не е добро решение. Аз отказвам тук да коментирам вече дали то е добро или лошо. Твърдя обаче, че никой не може да подменя волята на комисията, поради което моля председателят на комисията и председателят на Народното събрание да подложи на гласуване и двата текста – единият, както е предложен, вторият – по предложение на колегата Михайлова, за отпадане на този текст, ако правилно разбирам това. Защото вашето предложение по чл. 26 отдавна мина като гласуване и няма значение къде е систематичното му място. То вече не е ваше, то е наше решение. Така че подложете на гласуване и двата текста, а иначе крайният резултат мен лично не ме изненадва също. Благодаря, госпожо председател. Колеги, навлизаме в доста рискован казус. Това, което предлага комисията, всъщност като решение за ситуацията в България, е най-доброто, по простата причина, че ние с вас в момента трябва да уредим една материя, която някак си не е много правилна. Такъв вид самостоятелни колежи, каквито се нароиха в България, световното образователно пространство не познава. Обикновено колежите са част от висше училище или подготвят хора, които да продължат това, което ние в България наричаме висшето си образование, тоест да придобият бакалавърска и магистърска степен. Проблемът е, че по смисъла на Закона за висшето образование самостоятелните колежи са висши училища. Те са висши училища, обаче водят до придобиване на степен професионален бакалавър. Дори не на целия бакалавър. Разликата между университетското образование и професионалното е в това, че университетът подготвя образовани хора. Иначе като професионалисти тези от колежа може дори да са по-добри, но като картина на света, разширено съзнание, университетът с това се отличава от колежите. Независимо че Законът за висшето образование казва, че те са висши училища, те нямат структурата на останалите университети и висши училища. Те имат директори и общо събрание. И в повечето случаи този директор е нещо като собственик на тази институция. Това е хубаво, нас това не ни интересува. Въпросът е обаче, че когато се избира доцент или професор, го избира жури жури от няколко кандидата или един кандидат. И това жури докладва кандидата на един научен съвет. Това е факултетен съвет в университета, където има много учени. Именно колегията избира своя нов колега – доцент или професор. По същия начин сега давах пример – аз не съм адвокат. И, примерно, в моята махала мога да ги излъжа поради това, че имам пишеща машина и пиша на хората от малцинствата молби до съда, те ме мислят не за адвокат, а за прокурор. Но аз не съм такъв. Значи колегията трябва да каже аз такъв ли съм или не съм такъв. И поради това, че те са висши училища, но по структура нямат този научен потенциал да избират хабилитирани лица, това, което предлага комисията, е правилно. Ние не ги лишаваме от права, не им създаваме на тях отделен ВАК. Между другото повечето от тях и сега работят в договорни отношения с висши училища, защото икономически изгодно за колежа е да бъде в договор, за да може неговите възпитаници да продължат някъде своето образование. И когато аз в рекламата кажа, че съм в договор с еди-кой си университет и като завършите професионален ще продължите до магистър, доктор, каквото си искате, значи аз ще събера повече клиенти. Дори така ви го казвам чисто прагматично. Като човек Като човек от професията и от практиката смятам, че тук няма никаква рестрикция, не се нарушават абсолютно никакви права. Ние обаче ще нарушим принципи и права на другите. Представете си добро средно училище някъде в провинцията да произвежда доценти и професори. Училището не може дори бакалаври да произвежда, а ще произведе висшият състав на гилдията. Някак си не става. Така че според мен така, както го е предложила комисията, е добро. Може да има всякакви атаки. Нека да има атаки. По-добре е да запазим достойнството на тази академична общност.

Благодаря Ви, госпожо председател. Поисках думата, уважаеми колеги, господин министър, за да се солидаризирам с думите на господин Игнатов. След като в § 3 ясно е казано, че колежът е висше училище по смисъла на Закона за висшето образование, имайки там професионален бакалавър и нямайки магистър, не може да има доктор. То е толкова близко до логиката, че няма накъде повече. И след като няма структурата на един университет, не може да провежда процедурите за съответните университетски длъжности, които вече сме гласували – доцент и професор, ние сме направили ред и процедура, при която колежите, в съгласие с даден университет, ще могат да формират своите университетски длъжности. други думи доцент и професор. Много е ясно, че ръководителят на съответния колеж – и това е съвсем близко до логиката, ще бъде инициатор на процедурата в собствения си колеж и накрая ще бъде човекът, който ще завърши тази процедура със заповедта за назначаване, защото няма кой друг да го направи. Но вътре всичко това, което гласувахме до момента – формирането на журито, произнасяне на факултетни съвети, рецензенти и прочие, е по институционалните сили само на университет и не на колеж. Не може колежът да го направи. Защото това означава в рамките на следващия месец всички колежи в страната да приведат структурите си в изискванията на структура за един университет – нещо, което Законът за висшето образование не иска от тях. И не е нужно. Няма защо. Ако някой намери в този § 3 трудност трудност при приложението, защото знам, че има такъв документ, който се е появил във вчерашния ден на няколко човека, ръководители на подобни университетски звена, нека да се обърне към министерството, да се обърне към комисията. С най-голяма радост ще ги упътим за реда, по който те ще се развиват. Не само, че не им се пречи за развитието. Напротив, дава им се път, по който да се развиват. И, разбира се, съвсем ясен регламент. Така че аз също съм от хората, които призовавам

Дискусията е закрита. Преминаваме към режим на гласуване. Има постъпил доклад за второ гласуване от комисията,

е предложение на цялата комисия, е недопустимо от един народен представител същия да бъде оттеглен, поради което направената процедура за оттегляне на § 3 е е некоректна и недопустима. По тези съображения няма да подложа на гласуване предложението за оттегляне на § 3. Тъй като няма други предложения, подлагам на гласуване ан блок § 3 и § 4 по предложение на комисията в доклада така, както бяхме запознати с него. Режим на гласуване.

По § 3 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска. Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място като § 4. Предложение на Михайлова и Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. Предложение на Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валентина Богданова. Комисията подкрепя по принцип предложението.

(2) Всички права като заплащане, предимство при участие в конкурси и други, свързани с научните степени и научните звания, придобити при условията и по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват. (3) Лицата, придобили научни степени и звания при условията и по реда на Закона за научните степени и научните звания, запазват научните си звания и научните степени и след като престанат да заемат научни или академични длъжности.” Няма. Гласуваме § 10 по предложението на комисията.

Предложение на народния представител Янаки Стоилов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 5. Предложение на народния представител Валентина Богданова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да отпадне. Гласуваме отпадането на § 4 по номерацията на вносителя, така както ни предлага комисията.

7. Предложение на народния представител Ивелин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 7. Предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6. Висшите училища и научните организации са длъжни да осигурят на лицата, заварени на длъжностите „асистент”, „старши асистент” и „главен асистент”, съответно „научен сътрудник” ІІІ, ІІ и І степен,

Висшите училища, БАН, Селскостопанската академия, медицинските университети и другите научни организации са длъжни в срок от един месец след влизането на закона в сила да открият процедура за хабилитация на техни служители, които притежават званията „главен асистент” или „научен сътрудник І степен” и имат две последователни положителни атестации към момента на влизането на закона в сила.” Комисията не подкрепя предложението.

от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени: 1. Точка 1 се изменя така: „1. „Асистент”, съответно „научен сътрудник”, се заменят с „асистент”, съответно „изследовател”.” 2. Създава се нова т. 2: т. 2: „2. „Старши асистент” и „главен асистент” се заменят със „старши асистент”.” 3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4. Комисията не подкрепя предложението. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. (1) Научните звания на членовете на академичния състав, притежаващи научни степени, получени съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се заменят с академични длъжности в съответното висше училище или научна организация, както следва: 1. „асистент”, „старши асистент” и „главен асистент”, съответно „научен сътрудник” ІІІ, ІІ и І степен, се заменят с „главен асистент”;

които не притежават научни степени, получени съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се заменят с академични длъжности в съответното висше училище или научна организация, както следва: 1. „асистент”, „старши асистент” и „главен асистент”, съответно „научен сътрудник” ІІІ, ІІ и І степен, се заменят с „асистент”; 2. „доцент”, съответно „старши научен сътрудник ІІ степен” се заменя с „доцент”;

т. 1 след придобиване на научна степен „доктор” заемат длъжността „главен асистент” без конкурс.” Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Подлагам на гласуване редакцията на чл. 7, съгласно предложението на комисията.

По § 7 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8. (1) Закрива се Висшата атестационна комисия в срок до 8 месеца след влизане на закона в сила. Специализираните научни съвети прекратяват дейността си в шестмесечен срок от влизането на закона в сила, като в този срок се удължават изтеклите им мандати. (2) Активите, пасивите и архивът на Висшата атестационна комисия преминават към Министерството на образованието, младежта и науката. (3) Министерският съвет в срока по ал. 1 определя ликвидационна комисия. (4) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата Висша атестационна комисия в срок три месеца

(6) Правоотношенията с председателя, заместник-председателя и научният секретар, както и с членовете на Президиума и на научните комисии на закритата Висша атестационна комисия се прекратяват от министър-председателя, а трудовите правоотношения с останалите служители от администрацията на

Благодаря, госпожо председател. Разбира се, че такъв текст трябва да има, не толкова по съдържание, колкото по колективното ни желание да бъдем коректни към сроковете, които поставяме. Факт е, че в момента има доста разкрити процедури. Надявам се, господин министър, наистина да имаме относително коректна информация за колко процедури говорим в момента, с които трябва да се справи Висшата атестационна комисия в рамките на срока, който тук предлагаме. Защото ако те са повече, аз не намирам за особено сериозно предварително с определяне на срок от осем месеца да заложим реалната възможност след седем месеца да искаме удължаване на

предпоставено още със сегашното ни гласуване. Държа да кажа, че ще се появи един проблем (за да не вземам втори път думата) със записите в § 9. Там сме се опитали да уредим с този закон, независимо от това какво гласи досега действащият, кои процедури се считат за разкрити, тоест кои подлежат на довършване в рамките на този закон. Предвидили сме за открити процедури да се считат тези, за които има избрани рецензенти или е платена такса. Държа да кажа, за да бъде наясно залата, че ще се появи сериозно напрежение от страна на тези, чиито документи са в научните съвети, но по една или друга причини научните съвети не са заседавали и не са определили рецензенти, като по тази причина една тръгнала по стария закон процедура ще бъде спряна по действието на новия закон. Трябва да имаме готовност или да приведем в приличие текста по ал. 1 на § 9, или да отговорим на голямата част млади хора какво следва от това.

двумесечен срок от влизане в сила на закона, Министерският съвет приема правилник за неговото приложение. В правилника се регламентират единните държавни изисквания по смисъла на чл. 1, ал. 3, процедурите по прием и обучение на докторанти съгласно Глава втора, нормите за преподавателска натовареност при откриване на конкурси за хабилитирани лица съгласно чл. 24, ал. 3 и други разпоредби по неговото прилагане. В срока по изречение първо Министерският съвет приема и

Предложението е прието. предложение на Стоичков, Станилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на Михайлова и Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. Има предложение на Валентина Богданова – също оттеглено днес в залата. Има предложение на Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10: „§ 10. § 10: „§ 10. В едномесечен срок от влизане в сила на правилника за прилагане на закона висшите училища и научни организации изготвят и приемат правилници за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. Правилникът се приема

Други мнения? Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 10 по вносител.

По § 11 има предложение на Стоичков, Станилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага текстът на вносителя за § 11 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 5. Комисията предлага следната редакция на § 11: „§ 11.

предложение на Михайлова и Калнева-Митева, което е оттеглено. Предложение на Валентина Богданова – оттеглено днес в залата. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В Закона за висшето образование се правят следните изменения и допълнения:

В чл. 87, ал. 4 думите „както и с участието в научни комисии в президиума на Висшата атестационна комисия” се заличават. 6. Навсякъде думите „Закона за научните степени и научните звания” се заменят със „Закона за развитието на академичния състав в Република

„които са специалисти в областта на медицината, биологията, химията и физиката и другите немедицински специалности”.”

Желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 14 по номерацията на вносителя. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Гласувах против този текст, не защото съм против отпадането на § 14, тъй като до днес това беше последният текст в закона. Ние ще имаме проблем с този закон по две причини. Ние, като Народно събрание, ще имаме проблем. Първата причина е, че е хубаво някой да си направи труда да изчисли това е прецедент в парламентарната практика. Това е може би единственият законопроект, станал закон днес, в който комисията е против текстовете на вносителя в повече от три четвърти от законопроекта. На практика ние на второ четене гласувахме един друг законопроект, който няма нищо общо със закона на първо четене. Второ, така или иначе в текстовете на членове от 34 до 36 ние отнехме правото на академичната общност от съдебна защита. Мисля си, че законът е атакуем и след това, което ние днес свършихме окончателно, дали при държавния глава или в Конституционния съд, той може да бъде оспорен сериозно. Тази практика на второ четене да се гледа законопроект, който не е гласуван на първо четене, съвсем различен законопроект, не е добър атестат за работата на Народното събрание. Благодаря.

Комисията предлага да се създаде § 15: „§ 15. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.” Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф със съдържание, с което ни бе предложено. Гласували

Законът за академичния състав. Да благодарим на господин Стоичков и на господин Игнатов.

С доклада на Правната комисия ще ни запознае госпожа Фидосова. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на правосъдието госпожа Жанета Петрова. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър госпожа Жанета Петрова.

Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в залата на заместник-министър Жанета Петрова. Гласували

Благодаря. „Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Становища? Господин Корнезов.

Идеята на закона, целта на закона е, по-бързо да се решава и по-оперативно да се решава въпросът с българското гражданство. Държавата да реши – ще даде ли или няма да даде българско гражданство, съобразно критериите на закона. В тази връзка е моето предложение. Сега в чл. 13, за да може да се иска придобиване на българско гражданство трябва лицето, което иска българско гражданство, не по-малко от три години да има законен брак – както се казва, законен брак, все едно, че няма законен брак, но, както и да е, да употребим термина на закона, трябва да бъде в брак с български гражданин. Моето предложение в тази насока е да намалим този срок на две години, като имам предвид следното: от изтичане на тези две години до решаването на въпроса, практически ще минат три години – три години и половина, ще дойдат децата и няма смисъл този дълъг период. Плюс това лицето, което иска да стане български гражданин и е в брак, то трябва да отговаря на всички други условия трябва да знае български език, трябва да е пълнолетно, трябва да не е осъждано, да има доходи и т.н. Разбира се, ще се прецени дали да му се даде или да не му се даде. Няма смисъл от този дълъг период от време. Второто предложение, което е,

Защо трябва да караме тези хора да идват постоянно да живеят три или пък две години в България, когато трябва в рамките на Европейския съюз Европейския съюз да имат право да придобиват? Разбира се, това е право, а не е задължение българската държава да дава това гражданство, съобразно критериите, които ще прецени.

именно от гражданството, което показва реалната и ефективна връзка между едно лице и определена държава. По принцип реалната и ефективна връзка между това лице и държавата се проявява в рождението, местоживеенето и произхода. Тук, когато казваме, че едно лице може да живее в друга държава и това да бъде определящо при даването или не даването съгласие за гражданство, аз считам, че се отклоняваме от тези принципи. В тази насока е и международното право и са налице решения, като това по делото Нотидом от 1955 г. на Международния съд и решението по делото Микелети на Европейския съд.

Втора реплика? Няма. Дуплика ще ползвате ли, господин Корнезов? Колегата, според мен не е много точен. Вижте каква е практиката досега – много граждани на Македония, които са по произход, разбира се,

Разбирате ли? Надали този аргумент, който Вие изтъкнахте, е най-сериозният. Освен това, уважаеми колеги, ние вече имаме, така да се каже, гражданство на Европейския съюз. Ние сме граждани хем на България, хем граждани на Европейския съюз с различен статут. Имаме съответни права, но само в рамките на Европейския съюз. Какво ни пречи да дадем? Разбира се, пак казвам – държавата ще прецени, комисията ще прецени. Нямала връзки?! Ами тя – момичето, или момчето знаят български език прилично, имат доходи тук, които могат да изкарват, не е осъждано, има брак, има две деца или едно дете – защо да не дадем гражданство

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2 и 3: „(2) Производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход. (3) Удостоверението по ал. 2 се издава в едномесечен срок.” желаещи за изказване. Гласуваме § 1 по предложение на комисията.

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 5.

Съветът по гражданството дава мнението си по чл. 33, ал. 3 в тримесечен срок от уведомяването му. В случай, че този срок не бъде спазен, се счита, че е налице мълчаливо съгласие на Съвета по гражданството за уважаване на съответната молба или предложение, свързани с българското гражданство.” Комисията не подкрепя предложението. Становища? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, което не се подкрепя от комисията.

Това е. „Министърът на правосъдието” – казва текста, а и сегашният е такъв, „прави предложение за издаване на указ” – от президента, респективно вицепрезидента в определени срокове, в зависимост от хипотезата. Нали е така?

и три месеца – за българи по произход. Това са сроковете, които са сега в момента. Ние какво предлагаме?

Кому е необходимо това? Разбира се, тук виждам господин Димитров, ще каже: „ама тези срокове, които са сега в закона са нереалистични, не се спазват”. Коя е гаранцията, че тези срокове ще се спазват? това тези срокове са инструктивни срокове. Даже и да не бъде спазен при даден случай, когато трябва да се направи някакво по задълбочено разследване, не лишаваш кандидата от това да кандидатства за българско гражданство.

Има достатъчно време поне в огромния брой случаи. Сроковете в края на краищата мобилизират администрацията да действа по-бързо. Защото ние българите все гледаме последния срок.

уважаеми господин министър, колеги! Господин Корнезов, вярно е – тези срокове са нереални. Ако сега ги оставим, ще се получи същото положение. Ще ви кажа защо – те не са спазвани, не само защото са нереални, а защото в досега действащия закон нямаше срокове за онези институции, които трябваше да дават становище – това са МВР, ДАНС. Сега в новия закон има определени и за тях срокове. Тези срокове, които сега се определят с предложението, наистина са реални. А преди това – кой да търси отговорност за това, че не са изпълнявани тези срокове, като просто няма как да се случи в 12 месеца това? Значи ДАНС има 6 месеца, за да извърши проучването. МВР също проучва. Така че сегашните срокове са действително съобразени с реалността. Въпреки че Вие казахте моята реплика, аз исках отново да я чуя, но да допълня, че сега вече има срокове и към тези институции, които ще дават становища. Вече може да се търси отговорност, защото ние определяме реални срокове, в които можем да се вместим.

Господин Корнезов, дължа да разясня, че има едно малко неразбирателство – досега не е имало въобще срок за времето от подаване на молбата до указа на вицепрезидента. Този тримесечен срок е бил от решението на Съвета по българско гражданство до подписване на указа на вицепрезидента. Той обикновено е 2-3 седмици. Аз виждам как вървят сега нещата – вицепрезидентът ги подписва 2-3 седмици, след като минат през Съвета за гражданство. Липсата на срок, тя е тотална липса на срок в стария закон, от времето на подаване на молбата до Съвета за българско гражданство позволяваше на чиновниците безнаказано да удължават срока до 4-5 години и т.н., и нямаше за какво да се захване човек – да им търси дори административна отговорност. Не говорим за съдебна. Сега установяваме този 12-месечен срок от датата на подаване на молбата до указа на вицепрезидента. Вече има срок – една година. Преди въобще не е имало срок. Тримесечният срок е бил само от Съвета за българско гражданство. До Съвета за българско гражданство са могли да минат 4-5 години, че и повече. Тримесечният срок е важал за това – вицепрезидентът да подпише. Вие сте абсолютно прав, че това е давало възможност да се натрупат много молби, безнаказано да се задържат – дали заради корупция, дали заради липса на политическа воля, няма да спорим тук по въпроса. спорим тук по въпроса. Обикновено оправданията бяха, че липсва административен ресурс, тоест щатен състав, който да работи с документите. Вижда се сега, поради ажиотажа около този закон, който се вдигна, че заработиха много по-добре със сегашния щатен състав. Успяха да ликвидират 18 хил. от близо 60 хил. молби за 7-8 месеца. В момента три пъти по-бързо се издава гражданството, отколкото миналата година. Ще ви кажа една цифра – до 9 април 4861

месеца – знаете, че съм по-радикален от вас. И 9, и 6 месеца би ми се искало, но съм човек реалист - давам си сметка, че при натрупаните молби и при темпа на постъпване на нови молби 12 месеца е един разумен срок, който ще позволи... В края на краищата 12 месеца не са чак толкова много. Дали са 9, както Вие предлагате, или 12, все тая. Ако човек е убеден българин и иска българско гражданство за това, че се чувства българин, ще почака 3 месеца повече. Между другото, за брака – малко да разведря обстановката. Доказано е, че любовта, която обикновено води до брак, се причинява от едно химическо вещество, наречено ендорфини. Лекарите казват, че срокът на действие му е от 6 месеца до 2 години.

ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Мая Манолова за създаване на нов § 6а: „§ 6а. В чл. 38 се създава т. 5: „5. регистър на българските граждани, придобили друго гражданство.” Комисията не подкрепя предложението.

Постъпили са предложения от народните представители Любен Корнезов, Четин Казак, Десислава Атанасова и група народни представители, и от народния представител Христо Бисеров за отпадане на § 8. Комисията подкрепя тези предложения.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 8 по вносител.

гласуваме предложението на комисията за наименованието на подразделението на закона.

Предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9,

2. В чл. 25, ал. 1, т. 6 се променя по следния начин: „6. Гражданство; включително друго гражданство, придобито от български гражданин.” предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова в частта, в която не се подкрепя от комисията – това е предложението по т. 2.

Подлагам на гласуване предложението на комисията

Гласували 93 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието, а с това е приет на второ гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, моето процедурно предложение е да отпадне от дневния ред разглеждането на Законопроекта допълнение на Закона за здравето, поради следния аргумент. Преди една година беше прието изменение и допълнение на Закона за здравето. Точно в тази си част той влиза в сила от 1 юни т.г. Тъй като като разпоредбата не е влязла в сила и не е направен съответният анализ как и по какъв начин това има въздействие върху обществото и по какъв начин ще се движат нещата, които ще се направят във връзка с пълната забрана на тютюнопушенето, затова предлагам изобщо да не разглеждаме този законопроект, не само от днес, а да отпадне от дневния ред. След м. юни, може би в рамките на 6 месеца, след като се направи един пълен анализ на онова, което е прието, тогава вече може би да тръгнем да водим дебат по същество. Благодаря ви. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отпадане от дневния ред на точка трета – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Гласували

Уважаеми колеги, моето предложение е за отлагане разглеждането на тази точка от дневния ред, а именно Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето до избиране от Народното събрание на министър на здравеопазването. Не е сериозно промени в закони, които касаят

Фактът, че управляващите не се притесняват от това, че здравната сфера е на автопилот и реформата се движи без кормчия, не означава, че парламентът не трябва да се притеснява от това, че законопроекти, касаещи системата на здравеопазването, се разглеждат в отсъствието на избран министър на здравеопазването. Аз не съм оптимист по отношение на това кога ще влезе този избор в пленарната зала, може би имате някакви коалиционни проблеми да уточнявате но в крайна сметка важното е законите, които се приемат, във всички случаи да бъдат с участието и с официалното становище на изпълнителната власт. Защото изпълнителната власт в крайна сметка е тази, която прилага законите. Подлагам на гласуване процедурното предложение с изложените мотиви към него за отпадане на точката от дневния ред.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да не се разглежда днес, а утре като първа точка от дневния ред Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето съвсем различни мотиви. Вие знаете, че този законопроект, без да има политически оттенък, има много сериозен обществен резонанс и би било наистина пренебрежително отношение от страна на всеки един от нас като народен представител в 2 часа без 8 минути да гледаме този закон с надеждата той да бъде претупан. Искам да направя това предложение и го правя, госпожо председател. Ако се налага да уплътним времето до 14,00 ч., нека минем ратификацията на Споразумението с Република Южна Африка, защото една ратификация минава за 10 минути, но Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето да бъде гледан утре утре като т. 1 от дневния ред, за да може от 9,00 до 10,30 ч. да се проведе дискусията, в която ще участват не малък брой народни представители. Благодаря ви. По същество е направено процедурно предложение – т. 6 Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество да бъде разгледан като т. 3. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

– т. 6 Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество

Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество. На заседанието присъстваха господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, господин Борис Михайлов – експерт в същото министерство, и господин Звездалин Лалов – началник на отдел „Африка” дирекция „Близък Изток и Африка” в Министерството на външните работи. Законопроектът беше представен от заместник-министър Евгени Ангелов. Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, Южна Африка, от друга страна, за периода на своето действие се наложи като база за развитие на отношенията между двете страни. Предлаганите изменения в него са обусловени от нуждата споразумението да бъде актуализирано, за да отрази поетите през последните години ангажименти в областта на борбата срещу тероризма, Международния наказателен съд, както и за да отчете ревизирането на Споразумението от Котону. Едновременно с процеса на изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, Европейската комисия договори и допълнителен протокол към него, с който се взема предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. Този допълнителен протокол ще бъде предмет на отделна процедура по одобряване. Като заключение би могло да се изтъкне, че проектът на Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество е последният етап от националната процедура по одобряване на Споразумението за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество с Република Южна Африка. Споразумението е част от общата търговска политика и политиката за развитие на Европейския съюз и създава възможности за по-активно сътрудничество между Европейския съюз и Република Южна Африка. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 18 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 5 от Конституцията на Република България Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, внесен от Министерския съвет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Живко Тодоров.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Проектът на Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество е последният етап от националната процедура по одобряване на Споразумението за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество с Република Южна Африка. За периода на своето действие Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, Южна Африка, от друга страна, се утвърди като подходяща основа за развитие на отношенията между двете страни, без да се налагат фундаментални промени в текста му. Въпреки това споразумението следва да бъде актуализирано, за да отрази поетите през последните години ангажименти в областта на борбата срещу тероризма, Международния наказателен съд и да отчете ревизирането на Споразумението от Котону. Споразумението е част от общата търговска политика и политиката за развитие на Европейския съюз и създава възможности за по-активно сътрудничество между Европейския съюз и Република Южна Африка. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 5 от Конституцията на

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 11 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за ратифициране на споразумението. Предложеният законопроект е последният етап от националната процедура по одобряване на Споразумението за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество с Република Южна Африка. Министерският съвет е одобрил проекта на споразумение на 10 юли 2008 г. След проведената дискусия с 14 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението

Няма. Подлагам на първо гласуване предложения Законопроект за ратифициране на споразумението. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Поради това, че не бяха направени никакви предложения за изменения в постъпилия,

едновременно гласуване в едно заседание на законопроекта.

Клеймонт, Южна Африка.”

Съобщения за парламентарен контрол за 16 април 2010 г., петък. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговаря на два въпроса от народните представители Корнелия Нинова и Ваньо Шарков. Втори ще отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Любен Татарски. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговаря на въпрос от народния представител Антон Кутев. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев и питане от народните представители Петър Мутафчиев и Драгомир Стойнев. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на два въпроса от народните представители Любомир Владимиров и Антон Кутев. за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Любомир Владимиров; министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Михаил Михайлов; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на два въпроса и питане от народния представител Лютви Местан. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието на парламентарния контрол не може да участва министърът на здравеопазването в оставка Божидар Нанев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на културата Вежди Рашидов. Уважаеми народни представители, по повод Деня на Конституцията – 16 април,